u popodnevnom dijelu rasprave i sada prijeći na točku 8. a to je - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Drugo je čitanje. Kod donošenja Poslovnika primjenjuju se odredbe koje se odnose na drugo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, pomorstvo, promet i veze. Državni tajnik ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama Hrvatski sabor je prihvatio u prvom čitanju 7. srpnja ove godine. Konačni prijedlog zakona koji se danas predlaže ne razlikuje se od zakonskog prijedloga iz prvog čitanja. Naime predloženim izmjenama i dopunama koje su bile u prvom čitanju, … /Ne razumije se./ … na odredbe 3. članka važećeg zakona kojima je definirano sjedište agencije za plovne puteve unutarnjih voda u Zagrebu. Drugo, ministarstvo iz kojih se imenuje sastav upravnog vijeća agencije i treće, način povjeravanja poslova iz djelatnosti agencije. Konačnim prijedlogom zakona predlažemo sljedeće, dakle da se sjedište agencije izmjesti u Vukovaru i to je osnovna svrha izmjene zakona koja omogućuje i to odmah bolje djelovanje agencije sa nove lokacije. Od osnutka i početka rada agencije uočeno je da je puno svrhovitije, a time i ekonomičnije da sjedište bude tamo gdje se i odvijaju djelatnosti zbog kojih je agencija i osnovana kao što je građenje, tehničko održavanje, obilježavanje i upravljanje plovnim putevima, a poglavito zbog koordinacije radova na predstojećoj izgradnji kanala Dunav-Sava. Luka u Vukovaru je naša najveća luka na rijekama i stoga jasno da je to bio jedan od najvažnijih razloga, … /Ne razumije se./ … sjedište agencije, predlažemo da se iz Zagreba premjesti u Vukovar. Promjena sjedišta neće izazivat nikakve nove troškove koji bi eventualno trebalo osigurati iz državnog proračuna. U Vukovaru je ranije oformljena ispostava same agencije i opskrbljena je potrebnom opremom. Sada će u tom centru ispostave ukoliko Sabor usvoji ovakav prijedlog zakona, biti i sjedište agencije. Drugi razlog je sastav upravnog vijeća agencije koji se usklađuje sa Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave. Nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o plovidbi unutarnjim vodama iz 2003. godine došlo je do spajanja nekih ministarstava, a time i nadležnosti. Stoga se predlaže sastav upravnog vijeća prema nadležnosti središnjih tijela državne uprave a ne prema nazivima ministarstava iz kojih Vlada imenuje predstavnike u upravno vijeće same agencije. Na taj se način bez obzira kako se eventualno budu spajale ili razdvajale nadležnosti ministarstava uvijek će se znati iz kojih resora treba imenovati 6 predstavnika u upravno vijeće agencije. treća izmjena koja se ovom kratkom izmjenom zakona predlaže, jest izmjena u načinu povjeravanja poslova. Naime, u sadašnjem zakonu su poslovi povjeravanja, odnosno nadležnost u povjeravanju poslova koje izvodi agencija bile utvrđene javnim natječajem, a mi sa ovom izmjenom zakona da se način povjeravanja poslova i usluga od strane agencije radi sukladno zakonu o javnoj nabavi koji šire tumači i omogućava način povjeravanja poslova. Inače, u prvom čitanju bilo je nekoliko prijedloga koje mi u ovom drugom, konačnom čitanju nismo prihvatili iz razloga što kroz 2007. godinu namjeravamo Saboru predložiti sustavnu izmjenu i donošenje novog Zakona o unutarnjoj plovidbi. Od tih primjedaba, sugestija koje su bile u prvom čitanju prva se odnosila na način da u upravno vijeće Agencije za plovne puteve uđu predstavnici luka, brodara i lokalne samouprave. Mi to sa ovakvim Prijedlogom usvojili zbog toga što već sada u upravnim vijećima lučkih uprava sjede predstavnici koncesionara i lokalne samouprave. Pa kako se nadležnost lučkih uprava teritorijalno proteže i pokriva cijele plovne puteve u cijelosti nije bilo potrebno da dođe do paralelizma pa da evo ti isti predstavnici sjede, dakle, i u jednoj državnoj, upravnom vijeću državne ustanove kao što je ova agencija. I uz to vrijeme da budu članovi upravnog vijeća lučkih uprava. U svakom slučaju ćemo vrlo brzo već na iduću sjednicu Sabora dostaviti i prijedlog plana razvoja unutarnjih plovnih puteva i to u idućem 5-godišnjem razdoblju, upravo taj 5-godišnji plan je sada u proceduri usvajanja na Vladi Republike Hrvatske. I također ćemo za iduću sjednicu Sabora predložiti Saboru na usvajanje 5-godišnji plan razvoja luka na unutarnjih vodama. Na taj način će svakako Sabor biti detaljno upoznat sa stanjem, sadašnjim stanjem unutarnjih plovnih puteva i luka, tih luka na unutarnjim polovnim putevima. I s druge strane, jasno ćemo prikazati plan razvoja luka i plan izgradnje i održavanja plovnih puteva u Republici Hrvatskoj. Dakle, sa svim ovim nadopunama, jasno dakle sa izmjenom Zakona koja je predviđena u idućoj godini ili donošenjem novog zakona i sa 5-godišnjim planom kako razvoja unutarnjih plovnih puteva tako i razvoja luka na unutarnjim plovnim putevima mislim da ćemo evo zaokružiti sve one primjedbe, sve one sugestije i usvojiti najveći dio onih sugestija koje su date i koje kada je ovaj Zakon bio u prvom čitanju. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za pomorstvo, promet i veze? Predsjednica, poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora na 55. sjednici održanoj 30. studenog 2006. godine raspravio je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama, drugo čitanje, P.Z. br. 512. Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja koji je naglasio da se ovim Zakonom predlažu ove 3 izmjene i dopune i to promjena sjedišta Agencije za plovne putove unutarnjim vodama, iz Zagreba se seli u Vukovar, što predstavlja idealno mjesto odakle bi se koordinirala gradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava. Drugo, zatim usklađivanje sastava upravnog vijeća Agencije koje čine predstavnici iz nadležnih ministarstava, dakle, praktički jedna nomotehničko usklađenje. Što znači, predstavnici izvršne vlasti. I treće usklađenje sa Zakonom o javnoj nabavi, raspisivanjem javnog natječaja za povjeravanja poslova koje ne obavlja Agencija. Nakon provedene rasprave Odbor za pomorstvo, promet i veze Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plovnim putovima unutarnjim vodama, u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Vladimir Štengl. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice će podržati Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi unutarnjim vodama. Zakon o plovidbi unutarnjim vodama iz 1998. godine uredio je pravni okvir djelatnosti plovidbe unutarnjim vodama i odnosa u vezi s plovidbom u Republici Hrvatskoj. Sigurnost plovidbe radilo se o međunarodnom, međudržavnom ili državnom sustavu plovidbe, materijalno-pravni odnos u pogledu plovila, postupke upisa plovila, prijevoza, plovedbenih nesreća, kapetanija i nadzora. Izmjenom i dopunom Zakona o plovidbi unutarnjim vodama iz 2003. godine usklađene su norme sa direktivama Europske unije i kao najveća novost osnovana je Agencija za plovne putove unutarnjih voda kao neprofitna ustanova sukladno Zakonu o ustanovama, sa zadaćama od gradnje plovnih putova, tehničkog podržavanja i obilježavanja plovnih putova i objekata sigurnosti plovidbe, upravljanje plovnim putovima u smislu osiguranja plovnosti i sigurnosti plovidbe i upravljanje plovidbom. Sjedište Agencije je bilo predviđeno u Zagrebu. Poradi uočenih nedostataka a u pogledu Agencije za plovne putove unutarnjih voda, ovim predloženim izmjenama i dopunama Zakona sjedište Agencije bi bilo u Vukovaru. Za takvu predloženu izmjenu ima, ali stvarno itekako čvrstih i opravdanih razloga. Vukovar jeste središnje mjesto riječnog prometa u Republici Hrvatskoj, luka Vukovar je najveća luka na unutarnjim vodama u našoj državi, a predviđenom izgradnjom višenamjenskog kanala Dunav-Sava, nominiranog prioritetnog Vlada Republike Hrvatske i ishodište tih putova. Svakako da kod ovog Prijedloga nije zanemariva ni ekonomska strana tog pitanja, upravo zbog položaja na kome se predloženo sjedište Agencije, dakle Grad Vukovar nalazi. Kada su u pitanju plovni putovi unutarnjim vodama i plovidba prometovanje tim putovima potrebna su još neka objašnjenja. Važno je i treba naime napomenuti da je to djelatnost sa izuzetno bogatom tradicijom, ekonomski, razvojno i u svakom drugom pogledu izuzetno isplativa. Mora se reći i činjenica je da je cijeli sustav plovnih putova poprilično zapušten a razloga za takvo stanje ima više. Sigurno je da je tome doprinijelo prethodno ratno razdoblje i ostavilo posljedice. Ali to je i rezultat slabog održavanja koje seže desetljećima. Gotovo da je teško prisjetiti se radova na produbljavanju plovnog puta na Dunavu a i ako ih je bilo, bili su u funkciji nečeg drugog, dakle ne primarnog produbljavanja plovnog puta. sve tri naše rijeke koje su i značajni plovni putovi, dakle Dunav, Drava i Sava zahtijevaju itekako puno rada i skrbi da bi bili kao plovni putovi, da bi kao plovni putovi bili u stanju koje se zahtjeva od tog posla. Sada uspostavom Republike Hrvatske kao samostalne države normalizacijom odnosa sa susjedima ovo se na Dravu ne odnosi, tu su odnosi uređeni, te tri rijeke postaju ili već jesu osim Drave i granične i granične u djelu u kome su plovne. Dunav cijelom dužinom dok je na snazi ovaj privremeni režim granice. Sava velikim dijelom plovnosti u Republici Hrvatskoj a Drava samo u jednom malom dijelu. To naravno zahtijeva dodatne napore zadire u više područja problema, ne radi se samo o tehničkim nego i rješenju pitanja granica i definiranja granične crte. Tehnički dio stavlja pred agenciju velike zadatke i ona tim zadacima mora odgovoriti. Odredba o sastavu upravnog vijeća agencije koje čine predstavnici resornih ministarstava koji imaju dodirne točke sa pitanjima plovnih putova daje opći naziv središnje tijelo državne uprave što kod eventualne promjene ustroja nekog ministarstva imenovanje člana vijeća čini jednostavnijim. Još jedna predložena izmjena odnosi se na povjeravanje poslova iz djelatnosti agencije kada i zbog ekonomičnosti ona ne namjerava obavljati sama nego povjerava drugom sukladno Zakonu o javnoj nabavi čemu podliježu državna tijela i i pravne osobe koje se financiraju iz državnog proračuna. Ovakvim ustrojem i sjedištem kako je predloženo uz područne jedinice agencija će ostvarivati svoje zadaće, ona ih mora ostvarivati koje se pred nju stavljaju i dati rezultati koji su sljedom toga i očekuju. Tradicija parobrodarskog prometa na unutarnjim vodama, naročito na Dunavu je duga. Bez malo seže 180 godina pa i to ide u prilog prijedlogu da sjedište agencije bude u Vukovaru. Ovo naravno na parobrodarske se mora uzeti s rezervom jer je sada drugi motorni pogon, nisu više brodovi Još nešto. Radi se o području od posebne državne skrbi, ratom stradalom području, još uvijek neoporavljenom od posljedica rata i okupacije pa je i ovo doprinos oporavku i oživljavanju tog područja uz sve već navedene praktične razloge. I evo u prilogu tome, još jedan podatak. Luka Vukovar je u prvoj godini poslije mirne reintegracije dakle u 1998. godini ostvarila prekrcaj od 8 tisuća 130 tona. Do 27.11.2000. godine ostvaren je prekrcaj od 832 tisuće i 500 tona. Plan luke je za ovu godinu 850 i gotovo je sigurno da je do današnjeg dana taj plan i premašen. Uz još napomenu da je ove godine bio višednevni zastoj prometa radi ekstremno visokog vodostaja. Dakle, što je zanimljivo za tu luku nije problem niski vodostaj u prometu na Dunavu nego samo ali samo ekstremno visoki vodostaj. Međutim, oni se javljaju samo u višegodišnje, čak i desetgodišnjim i više intervalima. I još nešto. Ovo su bili podaci o prekrcaju samo za luku Vukovar d.o.o. na području lučke uprave Vukovar. A na tom području ima još koncesionara, istina sa manjim prekrcajima. Dakle i više nego sigurno je da je na prostoru lučke uprave Vukovar ove godine premašen prekrcaj od jedan milijun tona. Ponavljam, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati donošenje ovog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub SDP-a poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite.

Znate kad dobijemo ovakav prijedlog zakona koji u svom samom obrazloženju najavljuje da će u sljedećoj godini doći jedna cjelovitija izmjena i dopuna Zakona o plovidbi unutarnjim vodama onda se postavlja pitanje da li zbog ovih nekoliko izmjena treba donositi zakon. Istini za volju, mi kao klub u načelu se ne protivimo ni ovoj izmjeni jer se radi između ostalog o promjeni sjedišta i dobro je da se jedna neprirodna situacija zapravo ispravlja i da sjedište agencije bude u Vukovaru ili bilo kojoj od gradova naših u kojima se nalaze riječne luke i pristaništa. Nema nikakvog smisla da je ono stavljeno u Zagrebu kad zapravo plovidba do Grad Zagreba rijekom Savom nije moguće osim za mala plovila. No, ima nekoliko stvari oko kojih bi htjeli da se otvori jedan puta i načelna rasprava u našem Saboru. Mi bi htjeli podsjetiti da po našem Ustavu Vlada Republike Hrvatske između ostaloga provodi zakone, druge odluke Hrvatskog sabora naravno preko svojim resornih ministarstava. Drugo, htjeli bi podsjetiti da kada je u pitanju državna uprava člankom 116. je propisano da se ustroj i poslovi državne uprave i način njihova obavljanja uređuje zakonom. Naravno određeni poslovi državne uprave mogu se zakonom povjeriti tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. E sad, zakonom i propisima uređuje se status državnih službenika te radno pravni status namještenika. Gledajte, potpuno je točno između ostaloga ovo što je rekao i kolega Štengl u ime kluba HDZ-a. Nesporno je da je agencija neprofitna ustanova, nesporno je da je ona osnovana između ostaloga i po ovom Zakonu o …/Govornik se ne razumije./… plovidbe ali isto tako i po Zakonu o ustanovama. Međutim, postavlja se pitanje sustavno pravnog aspekta šta je ta agencija, osim što je neprofitna ustanova? Pa ona je upravo ova organizacija kojoj su povjereni poslovi, date javne ovlasti da obavlja određene poslove u svoje ime, u svoj račun ali naravno u skladu sa provođenjem Zakona o plovidbi unutarnjim vodama koje zapravo odvaja agenciju od čiste državne uprave koja to radi. I potpuno je neprirodno sada mijenjati zakon po kojem u upravna tijela odnosno u vijeće se predlaže da to budu osobe iz tijela središnjih tijela državne uprave ili recimo sasvim jasno da nema dvojbe iz ministarstava. Zašto? Zato što su ta ministarstva svako u svojoj nadležnosti odgovorna za nadzor i kontrolu provođenja zakona vezano za uređenje plovnih putova, vezano između ostaloga za gradnju plovnih putova u unutarnjim vodama, zatim pitanje obavljanja poslova tehničkog održavanja, obilježavanja plovnih putova, objekata, sigurnosti plovidbe, upravljanja plovidbom itd. E sada, zamislite šta će se dogoditi. Sada ministarstvo će između ostalog vezano za nadležnosti upravnog vijeća samo sebe nadzirati i kontrolirati u obavljanju provođenja zakona u svemu tome. Zapravo se radi o sukobu interesa i u takvoj situaciji nije normalno, nije dobro da se takva koncentracija moći pojavljuje na ovakvim mjestima. Ponajmanje je to dobro u onom segmentu i ja ponovo ponavljam u ime našeg kluba. Trebalo je barem otvoriti prostor da predstavnici lučkih uprava i jedinica lokalne i regionalne samouprave kroz koji vodotoci prolaze, na koji imaju plovne putove praktički budu u taj dio uključeni. Nije dobar argument, dapače vrlo je loš argument da se kaže da između ostaloga oni neće biti uključeni jer se oni nalaze u upravnim vijećima riječnih luka i lučkih uprava. Znate, to jednostavno nije dobro iz prostog razloga jer lučke uprave nisu te koje obavljaju ove poslove nego su oni korisnici usluga ove agencije koja treba osigurati uređenje plovnih putova, nadgradnje …/Govornik se ne razumije./… i svega ostaloga što se zapravo rješava u plovnim putevima na unutarnjim vodama. I zbog toga nije dobro da to sami kontroliraju oni koji zapravo su u isto vrijeme zaduženi za provedbu zakona. Bojimo se da će nam se dogoditi jedna situacija koja je slična današnjoj. Mi smo imali i zadnji puta kod rasprave u prvom čitanju ovog zakona pokrenutu inicijativu da se da šira informacija o stanju plovnih putova i luka u unutarnjim vodama, zatim da se izvijesti o pripremi programa uređenja plovnih putova osobito vezano za čak ne samo naše odluke nego i međudržavne sporazume. Onda nam je rečeno da se zapravo radi tek na programima o pripremi uređenja toga. Još uvijek mi to izvješće dobili nismo iako je to izvješće obvezno po Zakonu o plovnim putovima. Ako se još uvijek radi na programima, pazite a zakon je već donesen 2003. godine, ne zakon je donesen '98. godine još u vrijeme dok sam ja vodio taj odbor. Molim vas lijepo, nakon toga kad je zakon donesen 2003. on je malo usklađen sa odredbama Europske unije i sporazumom oko međunarodnih voda na Dunavu oko dunavske agencije, ali ostaje pitanje kako ćemo mi riješiti pitanje plovnog puta na Savi. Mi još uvijek zapravo u to pitanje ne pipamo i ne diramo, neki kažu ne zbog toga što se ne može urediti plovni put na Savi nego zbog pitanja uspostavljanja moći oko iskopa šodera i pijeska na tim plovnim putevima gdje često puta ne samo da se plovni put narušava nego i matica mijenja svoj tok itd. s obzirom na velike iskopine i to ispod dopuštene dubine matice. Prema tome, ako sa tog aspekta gledamo onda se otvara vrlo ozbiljno pitanje šta će biti dalje. Drugo, mi smo donijeli strategiju prostornog razvoja Republike Hrvatske. U toj strategiji smo propisali koji su plovni putevi prve kategorije, druge, treće, četvrte, sve do šeste i u tom segmentu je otvorena mogućnost maltene do Varaždina da se otvori mogućnost za određenu tonažu plovila da se plovi rijekom Dravom. Otvorena je mogućnost i raspravlja se o mogućnosti da se uspostavi plovnost rijeke Save sve do Zagreba a posebice ovo što je kolega Štengl otvorio pitanje to je pitanje skraćivanja plovnog puta prosijecanjem odnosno ne prosijecanjem nego zapravo izgradnjom kanala Dunav-Sava koji bi trebao ići starim vodotocima kojim su još rimske legije zapravo i Rimljani provozili žito iz vojvođanskih i slavonskih ravnica sve do Karlovca i dalje preko …/Govornik se ne razumije./… Bosuta, Vuke, Stare Vuke, Vučice itd. i onda vrlo malo ostaje zapravo za prosijecanje i prokapanje koje bi tu trebalo učiniti. Prema tome, radi se ne samo o mogućnosti da se donese operativni program održavanja već plovnosti uspostavljene plovnim putem niti program koji bi trebao omogućiti kvalitetno čišćenje plovnih putova koji još uvijek imaju oznake pojedinih opasnosti. Nije u pitanju ni pitanje prosijecanja Mandara vezano za rijeku Savu da se skrati plovnost rijeke Save odnosno dužine plovnosti rijekom Savom i osim toga da se ta rijeka dovede u situaciju da ne bude tako hirovita u vrijeme velikih kiša i snjegova, otapanja snjegova u proljeće ili jesen što je dakako itekako važno ne samo za plovnost nego posljedično i za danas sutra korištenje sustava navodnjavanja i odvodnjavanja na području Posavlja itd. nego se ovdje otvara i pitanje dugoročne strategije zapravo uređenja kompletnosti plovnih puteva i skraćivanje prijevoza i između ostaloga njegovog pojeftinjenja velikih roba i usluga a osobito rasutih tereta u tom segmentu. Naravno, kad se u tom pogledu govori onda se često puta zanemaruje činjenica da je riječna luka Vukovar i u bivšoj državi bila treća uključivo pomorske luke ali da se ona sada itekako razvija, da će se riječna luka Slavonski Brod iznimno razviti s obzirom na prihod rasutih i sitnih tereta i tekućih tereta koji će trebati između ostaloga sada osigurati između na granici između dviju država itd. Prema tome, ta plovnost je veoma važna i veoma ozbiljna. Zbog toga ovoj agenciji u ovoj maloj izmjeni o kojoj mi malo razgovaramo znate to nije beznačajno pitanje. nije beznačajno pitanje. Mi to što otvaramo sada tri izmjene kojima bi omogućili da agencija prebaci svoje sjedište u Vukovar, kojim ćemo omogućiti između ostaloga da neke plovne djelatnosti sama može prenositi, obavljati ili prenositi na treće. Čujte, to i da nismo propisali zakonom to postoji po zakonu i po Ustavu takva mogućnost, agencija to uvijek može kao pravna osoba, kao neprofitna ustanova učiniti. Ono što je ovdje važno trebalo bi propisati da to uvijek mora raditi u skladu sa natječajem. Ili ne znam, pitanje sastava samog vijeća, naravno to je po mom dubokom uvjerenju loše za poslovanje jer ljudi koji se bave upravom, upravom, koji se bave provođenjem zakona nisu zapravo onaj poduzetnički duh i poslovni duh koji će osigurati gospodarske ciljeve i interese zapravo za razvoj onih zadataka i ostvarivanja onih zadataka koje zakon propisuje. I zbog toga mi smatramo da je trebalo zastati u donošenju ovog zakona i kad se već najavilo da će se pripremiti jedna serioznija izmjena koja upravo treba riješiti ova pitanja koja se odnose, da kažem ponovno, na gradnju plovnih putova u unutarnjim vodama, pitanje svojstva investitora i investicija po posebnim po posebnim propisima, obavljanje poslova tehničkog održavanja, obilježavanje plovnih putova i objekata, uspostave sigurnosti plovidbe, upravljanje plovnim putovima u smislu osiguravanja plovnosti, sigurnosti plovidbe i upravljanja plovidbom itd. i ono posebice sada pitanje a koji su to prateći objekti koji bi se trebali riješiti znate da se sve to može učiniti. Tužno je to reći ali je istina. Znate, mi nijedno riječno brodogradilište nemamo za izgradnju novih plovnih objekata koji će koristiti naše plovne putove niti servisirati ovih 200-tinjak plovnih jedinica koje imamo u našim lukama nego to radimo u brodogradilištu Apatin. Za Boga miloga zar mi ne možemo jedan puta izdvojiti nešto sredstava i nešto novaca i osigurati direktnu investiciju koja će izgraditi jedno ili omogućiti investicioni ulaganje koje će stvoriti jedno moderno riječno brodogradilište za riječne brodove i plovila. Na kraju krajeva na tom prostoru od Slavonskog Broda preko Županje do Vukovara ako hoćete ili Osijeka ima na, jako puno nezaposlenih ljudi iznimno školovanih metalaca koji su nekad i u bivšoj ali i u ovoj državi na takmičenjima metalaca ostvarivali iznimne rezultate, osvajali zlatne i srebrne i druge medalje u mnogim strukama i vještinama metalaca i i koji na kraju krajeva rade po brodogradilištima od Jadrana s naše strane obale do talijanske obale jer nemaju gdje raditi. A poslove i milijune dolara koji trebaju osigurati se za servisiranje plovila, koji trebaju se staviti u funkciju za prijevoz roba i usluga na našim, i ljudi na našem prostoru i ne samo naših plovila nego i stranih plovila koje koriste naše plovne putove. Ili plovne putove koji su teritorijalnom integritetu, suverenitetu Republike Hrvatske, a imaju karakter međunarodnih ili međudržavnih plovnih putova. Zapravo nema tko servisirati i nema tko … /Govornik se ne razumije./ … Prema tome mi moramo početi sasvim ozbiljno o tome dijelu raspravljati i u tom kontekstu dati nekakve ovlasti da agencija u ime Republike Hrvatske može biti nositelj investicionih ulaganja i poticaja za ovakve stvari jer kažem ponovo to je veoma važno sve skupa za sigurnost plovidbe na našim, na našim rijekama i našim plovnim putovima. Dakako posebno je pitanje ovdje šta je sa porušenim i potopljenim objektima na plovnim putevima koje su se događale tokom Domovinskog rata. To treba napokon očistiti, treba napokon urediti i takve stvari sasvim sigurno zahtijevaju ne samo malo izmjene i dopune zakona nego prije svega više volje i sredstava da se osigura i ovaj postojeći zakon, da se njegova provedba. Zbog toga mi smatramo da je ovo na neki način formaliziranje problema iz jednostavnog razloga što se tiče zapravo rada oko plovnih puteva na našim plovnim rijekama. Praktički rade one naše jedinice ispostave agencije koje to rade u sklopu ili se nalaze tamo gdje se nalaze riječne luke od Osijeka, Vukovara pa nadalje, a zapravo agencija sumira izvješće koje dobiva sa terena. Dobro je da se agencija preseli u Vukovar, tu se slažemo ali nije dobro ovo rješavati da ista ministarstva koja bi trebala osigurati provođenje zakona i kroz tu agenciju i kroz riječne luke ili lučke uprave. Zapravo sada odjedanput metnut će svoje ljude u agenciju pa će biti ruka ruku mije, je li, znate kako to ide, a nekom obadvije i onda u takvoj situaciji ćemo doći u poziciju da nitko neće biti odgovoran za ono stanje koje ćemo imati. Ja neću se iznenaditi ako ne dođemo sljedeće godine u situaciju kad nam se predloži šira izmjena. U prvo čitanje da ćemo ponovo raspravljati o tome da tražimo onaj izvještaj koji bi trebao biti dostavljen vezano za rad i stanje plovnih puteva koji se kod nas nalazi jer … /Govornik se ne razumije./ … sada ćemo donijeti i raspraviti, donijeti konačni prijedlog zakona a da izvješće još uvijek nećemo dobiti i zapravo ovaj Parlament neće imati stvarni uvid u stanje plovnih putova u Republici Hrvatskoj. Ako je šteta ikakva prisutna onda je najveća šteta je upravo to što ne znamo stanje niti poduzimamo mjere da se to stanje ispravi i da se zapravo ti plovni putevi počnu koristiti na dobrobit razvoja hrvatskog gospodarstva i napredak cijele naše zemlje i zapošljavanje naših

Meni je posebno drago da se ovaj zakon mijenja i sjedište agencije će biti u Vukovaru. Naša Vlada je, i ova Vlada je pokazala da ispunjava predizborna obećanja i sve ono što je do sada obećala i mislim da je i pokazala svoju dosljednost. Odbor koji se predlaže za unutarnju plovidbu, za zaštitu okoliša, za razvitak, za financije, za poljoprivredu, za upravljanje vodama jedan predstavnik Hrvatskih voda. Mislim da će taj Odbor i to Povjerenstvo imati veliku zadaću održavanje voda i sve ostalo, ali i kanal Dunav-Sava koji je iduće godine nadamo se da će započeti radovi na kanalima. Izmjene i dopune Zakona o plovidbi unutarnjim vodama iz 2003. godine imali su za cilj tadašnje usklađenje postojećih normi sa direktivama Europske unije u područjima unutarnje plovidbe. A najveća novost koju je ta izmjena zakona donijela bilo je osnivanje Agencije za plovne putove unutarnjih voda kao neprofitne ustanove koja se osniva sukladno o, ustanovama. Zadaća novoosnovane agencije bila je i jeste gradnja plovnih putova unutarnjih voda u svojstvu investitora po posebnim propisima. Obavljanje poslova tehničkog održavanja i obilježavanje plovnih puteva i objekata, sigurnosti plovidbe sa svrhom upravljanja plovnim putovima u smislu osiguranja plovnosti i sigurnosti plovidbe, upravljanja plovidbom. Kao prvo ovim se zakonom želi promijeniti sjedište Agencije za plovne putove Naime u postojećem Zakonu za sjedište agencije je bio predviđen grad Zagreb, ali se prilikom osnutka agencije i početka njenog rada, obavljanja njenih djelatnosti kojih je vrlo važna obilježavanje plovnih putova i objekata, sigurnosti plovidbe kao uređenje i tehničko održavanje plovnih putova uočilo je da bi bilo puno ekonomičnije imati sjedište agencije tamo gdje se i obavljaju djelatnosti zbog kojih je agencija osnovana a to je u blizini ili na plovnom putu. Kao centralno mjesto koje povezuje sve plovne putove unutarnjih voda ukazao se logičnim grad Vukovar pa se ovom izmjenom predlaže da sjedište Agencije bude u gradu Vukovaru. Osim inih razloga sjedište Agencije u Vukovaru idealno je mjesto odakle će se koordinirati gradnja višenamjenskog kanala Dunav-Sava koji je nominiran kao projekt Vlade Republike Hrvatske koji ima prioritet a ujedno je temeljem Zakona o plovidbi unutarnjim vodama takav projekat u nadležnosti agencije. Uz to treba naglasiti da je rijeka Dunav međunarodni plovni put a luka Vukovar najveća naša luka na unutarnjim vodama pa je i to bio razlog po kojem je ovaj odabir, nije slučajno učinjen. Moram naglasiti da luka Vukovar ove godine će negdje imati promet i pretovar negdje blizu milijun tona. To je stvarno luka koja svako, za 20% i više povećava pretovar i mislim da je ovo stvarno pravo mjesto da na neki način da se i ta luka a i sam grad Vukovar nagradi sa ovim sjedištem. Druga novost je usklađenje sustava upravnog vijeća Agencije koje čine predstavnici resornih ministarstava koje imaju dodirne točke sa plovnim putevima prema resorima nadležnih tijela iz kojih dolaze. Budući da je nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi u unutarnjim vodama došlo do spajanja ministarstava, a time i spajanja nadležnih u praksi se pokazalo da je trebalo imenovati po dva predstavnika iz istog ministarstva da bi se udovoljilo formi, a sada je potrebno ispraviti tu okolnost i navesti predstavnike koji će biti imenovani u svezi sa područje djelatnosti koje su bitne za rad agencije bez obzira da li je došlo ili će u budućnosti dolaziti do spajanja nadležnosti resora u .../Govornik se Na taj način određivanjem općeg naziva kao što je Središnje državno tijelo nadležno za to i to prevladat će se postojeće stanje koje trenutno ne odgovara stvarnosti stanju …/Govornik Prijedlogom ovog Zakona poboljšat će se i unaprijediti unutarnja plovidba, općenito prijevoz i dotok roba, prijevoz putnika kroz omogućavanje građenja novih uređenja i održavanje te obilježavanje postojećih plovnih puteva što je zadaća Agencije za plovne putove unutarnjih voda kojom se ovim izmjenama središte premješta u rad …/Govornik se ne razumije./… pa će time biti operativnija i sposobnija sa što manje troškova ostvarivati svrhu zbog koje je i osnovana. Osnovna je i zadaća omogućiti uspostavu više kategorije plovnosti, plovnih putova unutarnjih voda kako to nalažu međunarodni ugovori konvencije. Moramo naglasiti da je rijeka Dunav plovna svih 12 mjeseci što kod drugih rijeka nije budući ovakav model poznaju i druge europske zemlje omogućeno je i usklađivanje i približavanje pravnog i gospodarskog sustava Republike Hrvatske pravnoj stečevini Europske zajednice. Hvala lijepo. Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Ministarstva moira, turizma, prometa i razvitka Branko Bačić. Izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče, poštovane gospođo i gospodo zastupnici. Evo ja bih se na kraju samo osvrnuo tri primjedbe koje je gospodin potpredsjednik Sabora iznio, a koje sam dijelom pokušao objasniti u svom uvodu. Naime, može se postaviti načelno pitanje da li državni dužnosnici ili predstavnici resornih ministarstava trebaju, moraju sjediti, odnosno biti imenovani u upravna vijeća agencija ili ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske ili su pak u sukobu interesa ako sjede u takvim upravnim vijećima. Držim da kada je u pitanju ova Agencija koja je dužna temeljem zakona provoditi programe, planove koje utvrđuju resorna ministarstva bilo kada je u pitanju provedba, bilo kada je u pitanju izgradnja plovnih puteva, bilo kada je u pitanju zaštita zaštita okoliša, bilo kada je u pitanju gospodarenje vodama da onda ta činjenica da su u upravno vijeće, Upravno vijeće ove Agencije imenovani predstavnici tih ministarstava ne možemo govoriti o sukobu interesa. Dapače, činjenica da nitko bolji ne može nadzirati radove agencije od onih predstavnika ministarstava koji u svom djelokrugu rada imaju i utvrđen je djelatnost koju agencija obavlja. Prema tome, agencija je dužna graditi pojedini plovni put, održavati pojedini plovni put, dužna je vršiti sve one poslove koji su u ovom Zakonu predviđeni i za koje će onda najbolje upravo kroz Upravno vijeće pojedini predstavnici resornih ministarstava nadzirati taj rad. Druga je pak stvar što kako je to gospodin potpredsjednik rekao da i temeljem zakona predstavnici pojedinih ministarstava nadziru rad ove Agencije pa onda nemaju razloga sjediti i u upravnom vijeću. Naime, u tom slučaju se radi o čisto stručnim poslovima koji se obavljaju u lučkim kapetanijama i da li je jasno ti poslovi inspekcije i nadzora nad kvalitetom obavljanja čisto stručnih poslova ostaju i dalje u ministarstvu. Jasno da upravno vijeće nadzire rad agencije u tom stručnom dijelu da li je pojedini plovni put održavan održavan prema Pravilniku o klasifikaciji plovnih puteva, da li je pojedini plovni put obilježen kako je predviđeno Pravilnikom o obilježavanju plovnih puteva. Te poslove dakle ne nadzire Upravno vijeće Agencije u čijem upravnom vijeću sjede i predstavnici ministarstava nego te poslove obavljaju stručni djelatnici ministarstava koji nadziru da li dakle agencija održava plovni put, da li ga gradi i obilježava sukladno podzakonskim aktima. U tom dijelu meni se osobno čini da je dobro da u Upravnom vijeću Agencije sjede predstavnici ministarstva pa bili oni državni dužnosnici koji su čak i dužni i u čijem je djelokrugu rada i odgovornost za dobro funkcioniranje agencije. To je jedna stvar. Druga stvar koja mi se također čini da je ovom izmjenom Zakona logična i koju mislim da treba podržati to je omogućavanje dakle agencije da temeljem Zakona o javnoj nabavci povjerava određene poslove koje sama nije u mogućnosti napraviti drugim trgovačkim društvima, drugim pravnim osobama koji će jasno za njen račun određene poslove iz djelokruga izgradnje i održavanja plovnih putova napraviti. Konkretno recimo moguće je kroz rad Agencije obaviti gro poslova na održavanju i obilježavanju plovnih puteva, ali na većem dijelu velikih zahvata na izgradnji plovnih puteva Agencija niti opremom niti na nijedan način ne može obavljati one velike zahvate na izgradnji plovnih puteva, pa primjerice već danas nekoliko puta spomenuti kanal Dunav-Sava koji je temeljem zakona predviđen u djelokrugu rada ove Agencije s tim da je jasno da Agencija koliko god bila dobro primljena nije u mogućnosti taj posao napraviti ili pak izradu projektne dokumentacije za izgradnju tog kanala nije bila u stanju sama napraviti već je taj posao povjerila nekome drugome, tako da dakle ta činjenica da je Agencija ustanovljena, osnovana sa svrhom da određene stručne poslove izdvojimo iz ministarstava kojima je temeljna zadaća dakle uprava i dakle u tom dijelu, dakle da se osnuje agencija koja bi onda takve stručne recimo građevinske ili neke druge poslove obavljala i da bi se oni izdvojili iz same uprave, dakle iz sastava ministarstva. I treća stvar, to ću ponoviti u prvom čitanju koje je bilo u srpnju mjesecu rekli smo da ćemo do drugog čitanja pripremiti petogodišnji plan izgradnje luka na unutarnjim vodama i izgradnju i petogodišnji plan razvoja unutarnjih plovnih puteva. Ja sam rekao da su oba dokumenta već ranije načinjena od strane našeg ministarstva i da su u proceduri Vlade, da ih nismo još dostavili u saborsku proceduru isključivo iz razloga što smo htjeli da se donese državni proračun kako bi jasno onda nakon što proračun bude usvojen pozicije, proračunske pozicije koje se dotiču rada same Agencije i temeljem kojih su planirana sredstva za odražavanje samih plovnih puteva bili do kraja točni, precizni i kako bi onda u Sabor mogli ući sa jednim petogodišnjim planom koji je oslonjen na tek usvojeni državni proračun. To je bio razlog zbog čega nisu bile do kraja spremne oba plana, dakle niti plan, niti petogodišnji plan izgradnje plovnih puteva niti petogodišnji plan izgradnje luka na unutarnjim vodama. I ponavljam da će oba plana nakon usuglašavanja sa Ministarstvo financija biti na prvoj idućoj sjednici Sabora gdje će sve ovo što ste gospodine potpredsjedniče rekli, a to je jedan, jedno izvješće, jedan pregled sadašnjeg stanja unutarnjih plovnih puteva sa planom njihova daljnjeg razvoja i trenutno stanje sa lučkom infrastrukturom i lučkom suprastrukturom u lukama na unutarnjim plovnim putevima i njihovim planovima izgradnje i razvoja biti dostavljene na idućoj sjednici Sabora. dakle bili razlozi zbog čega nismo tu svoju reka bih obećanje koje sam dao na prvom čitanju izvršio do kraja, jer se njihovo usaglašavanje na nivou Vlade poklopilo sa donošenjem državnog proračuna i neke su promjene kao ministarstvo bili pretpostavili dakle i bili planirali

Toliko je važno pitanje da jednostavno moram posegnuti za institutom ispravka netočnog navoda, jer ste sami rekli da vam se čini da nema sukoba nadležnosti, odnosno sukoba interesa vezano za formiranje ovog vijeća. Ja moram nažalost reći, ne samo da ima sukoba interesa i sukoba nadležnosti nego da dozvolite nekoliko primjera koji to egzaktno potvrđuju. Primjerice Ministarstvo graditeljstva između ostaloga će imati svog predstavnika. Ono daje suglasnosti i izdaje građevinske dozvole, lokacijske dozvole za izgradnju svih objekata. U isto vrijeme u Upravnom vijeću će praviti program i sve Ili Ministarstvo financija će imati svog predstavnika u isto vrijeme. Ono je zaduženo za provođenje Zakona o javnoj nabavi, a Agencija može po posebnim uvjetima prenositi te ovlasti drugima, odnosno taj će čovjek davati stručno mišljenje za ove druge poslove. Ili recimo kad bude donosilo ono neposrednom pogodbom itd. pa će se kontrolirati. Ili Ministarstvo financija treba kontrolirati između ostaloga korištenje i trošak proračunom odobrenih sredstava. Ta sredstva se odobravaju u proračunu i za radove agencije. Da ne govorim o Ministarstvu poljoprivrede ili ne znam za upravljanje vodama itd. to je vrlo, vrlo osjetljivo pitanje. A između ostalo, s tim ću zaključiti, između ostaloga sustav i predviđa, ne samo naš nego europski da se u takvim slučajevima da se ne bi kompromitirala državna uprava i izvršna vlast formiraju upravo ovakve agencije kao samostalne i neovisne ustanove, neprofitne ustanove da bi zapravo ministarstvima odnosno upravi ostalo da provodi zakone, a ove agencije da obavljaju poslovanje. I zadnju stvar, ove lučke kapetanije znate koje će ovo obavljati one su pod ingerencijom ministarstava. Pa ne može lučka kapetanija koja je pod vašom ingerencijom kontrolirati Upravno vijeće u kojem je predstavnik središnje vlasti. Ne ide, znate. Mislim, razumijete, sami smo po pitanju … /Govornik